Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 15 suzdržanih donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2017. godinu. Podnositelj je ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2017. godinu. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 15 suzdržanih donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.